Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici pa evo predlaže se jedna zapravo vrlo kratka i mala izmjena Zakona o izvršavanju kazne zatvora. A temeljem uočenih nedorečenosti koje su se pojavile u praksi. Naime nedavno je bio slučaj jednog određivanja prekida izdržavanja kazne zatvora međutim utvrdilo se da u tom postupku nema mogućnosti, nema dvostupanjskog odlučivanja odnosno da u tom postupku kod donešenja odluke suca izvršenja da nema mogućnosti žalbe Državno odvjetništvo. Dakle Zakon o izvršavanju kazne zatvora propisuje mogućnost prekida izdržavanja kazne zbog razloga koji su propisani člankom 55. Zakona. Odlučivanje o prekidu izvršavanja kazne u nadležnosti je suca izvršenja i nije predviđena mogućnost žalbe. U praksi se pokazalo potrebnim da se ovim zakonom propiše mogućnost žalbe na rješenje o prekidu izdržavanja kazne prije svega zbog zaštite žrtava i obitelji žrtava koje su žrtve kaznenoga dijela, a i zbog zaštite šire društvene zajednice. Ovim prijedlogom, odnosno donošenjem zakona omogućit će se dvostupnost u odlučivanju o molbi zatvorenika za prekid i izdržavanje kazne i uvesti dodatna zaštita. Također se predviđa zbog sprječavanja mogućih štetnih posljedica po širu društvenu zajednicu i po žrtve kaznenih djela predviđa se da se ova izmjena donese po hitnom postupku. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za pravosuđe. Predsjednik odbora gospodin Ivo Grbić. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, uvažena gospođo ministrice. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na prvoj sjednici održanoj 21. veljače 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 31. siječnja 2008. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno ovlasti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora. uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da se ovim prijedlogom propisuje mogućnost ulaganja žalbe na rješenje o prekidu izdržavanja kazne zatvora koje donosi sudac izvršenja. Pravo ulaganja žalbe u roku od tri dana ima zatvorenik i Državno odvjetništvo. Ulaganjem žalbe omogućava se dvostupnost o odlučivanju o molbi zatvorenika. Štiti se žrtva kao i šira društvena zajednica. U raspravi su članovi odbora jednoglasno podržali predloženu izmjenu kojom se daje mogućnost preispitivanja rješenja o prekidu izdržavanja kazne zatvora od strane sudskog vijeća u kratkom roku od tri dana. S obzirom da Zakon o izvršavanju kazne zakona regulira, ispričavam se, važno područje izvršavanja kazne zatvora u zatvorima, kaznionicama i drugim ustanovama dana inicijativa da se jedna tematska sjednica odbora posveti zatvorskom sustavu. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 10 glasova za odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora jer se s ovim prijedlogom događa jedna mala, ali možda ipak značajna izmjena s obzirom na ono da eto kroz ministarstvo i ovaj prijedlog želi na neki način reagirati ono što se dogodilo nedavno i što je izazvalo burnu reakciju javnosti kada je sudac izvršenja, dakle na opće zaprepaštenje dozvoli prekid izdržavanja kazne zatvora osuđenika, kažnjenika za teški prometni delikt sa smrtnim posljedicama. Međutim, kako se radi o hitnom postupku gdje se objedinjuje prvo i drugo čitanje dozvolite da nešto ovom prigodom što Poslovnik i omogućava progovorim u ime kluba općenito nešto ne samo o Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, nego o kompletnoj, alarmantnoj situaciji u zatvorskom sustavu. Sinoć su vijesti objavile da je evo još jedan zatvorenik pobjegao iz zatvorene, išetao da. Možemo mi upotrebljavati eufenizme koliko god hoćemo ali ostaje činjenica da u zadnje dvije godine pobjegao je čitav jedan zatvor, stotinu zatvorenika odnosno kažnjenika je pobjeglo. Prema tome, situacija u zatvorskom sustavu je alarmantna. Na nju ukazuje uzastopno sa vrlo dramatičnim riječima Pučki pravobranitelj. On je na tu dramatiku ovog sustava koji prijeti evo, a radi se o vrlo osjetljivom sustavu, na to je upozorio prije dvije godine. Prošle godine nas je izvijestio da situacija ne samo da se nije poboljšala, nego da se još pogoršala. A vidite 2003. godine mi smo dobili ocjenu dakle 1.2.2003. godine dobili smo, odnosno 2004. godine dobili smo izvještaj Ureda za demokratske institucije i ljudska prava sa sjedištem u Varšavi da je, da Hrvatska ima najbolji zatvorski sustav, u zadnjih dakle od 2004. godine do dana današnjega taj se sustav gotovo urušio. Sa redovnog sastanka svih upravitelja u Puli oni su donijeli jednoglasan zaključak da više o prekapacitiranosti uopće neće govoriti. To se nekako već smatra jednom normalnom pojavom. Dakle, ta nenormalna pojava pošto je postala uobičajena smatra se normalnom pojavom. Kako u toj i u takvim uvjetima raditi? Naime, vrijeme je da se podsjetimo što je rekao pučki pravobranitelj u svom izvješću. Dakle, osim te prekapacitiranosti koje u pojedinim zatvorima odnosno kaznionicama dosiže postotak dosiže postotak i do 180% mislim da govori samo po sebi. Isto tako, ogroman i veliki je broj pritvorenika u zatvorima. Kaže pučki pravobranitelj da je to ozbiljan problem ne samo uvjeta i neljudskih uvjeta kažnjenika i zatvorenika o kojima država odgovara, jer obveza je države kada je takvu osobu zatvorila nisu prestale obveze prema takvoj osobi, nego dapače nastale su nove. Pučki pravobranitelj govori kako je to već ozbiljan sigurnosni problem i uzrok povreda i kršenja prava zatvorenika, pritvorenika i kažnjenika zbog čega je Hrvatska već zadnjih godina u nekoliko navrata odgovarala pred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Dosuđene su velike odštete takvim zatvorenicima s nalogom da država popravi to stanje, ali se to učinilo nije. to onda ponovo čeka Hrvatsku jer ne smatra se da je to presuđena stvar nego ponovo svaki zatvorenik, pritvorenik i kažnjenik može ponoviti jednaku takvu tužbu i tražiti odštetu od države, a to je šteta. Umjesto da se takva sredstva troše u tako obeštećenje, umjesto da ih uloži u ono za što je dužna i zato se sredstva moraju naći. Ja vjerujem, odnosno mi ćemo u ime kluba SDP-a to tražiti i u državnom proračunu u svakom slučaju ukoliko sredstva za ovo ne budu dostatna. točka 1. ovog zakona propisano da svaki zatvorenik ima pravo na smještaj primjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima, a u članku 30. Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršenje pritvora, da sobe za smještaj pritvorenika moraju ispunjavati prostorne, zdravstvene i higijenske uvjete, uvjeti smještaja zatvorenika, pritvorenika i kažnjenika su vrlo loši, a u pojedinim zatvorima i kaznionicama može se zaključiti i to kaže pučki pravobranitelj, ispod su svih zdravstvenih, higijenskih standarda te potpuno neprimjereni ljudskom dostojanstvu. Čudno je kako se na ovo sve država, tj. vlast oglušuje. ono na što bi htjela skrenuti pozornost iako se radi ovdje o jednoj pozitivnoj izmjeni, one izmjene ovog zakona, Zakona o izvršavanju kazne zatvora koje su se dogodile zadnje vrijeme, tj. prošle godine, u svakom slučaju smanjenje su standarda i nas čeka ponovo izmjena ovog zakona na tragu međunarodnih i europskih konvencija o pravu kažnjenika i zabrana svih oblika torture nad zatvorenim osobama. Naime, imali smo takvu situaciju da se ponovo na neki način omogućava politizacija čelnih ljudi u zatvorskom sustavu, a to se dogodilo izmjenama dakle prošle godine ovog zakona gdje upravo čelni čovjek u zatvoru i kaznionici ne mora biti osoba od od struke niti mora imati one kriterije koje smo bili uglavili u zakonu kada se donosio Zakon o izvršavanju kazne zatvora nego je stvar relativizirana pa tako eto svaki službenik s pet godina iskustva rada u državnoj službi može biti čelni čovjek što znači da onda mora učiniti od onih osoba koje se nalaze u samom zatvoru, a koje su mu podređene, a kojima bi on eto trebao rukovoditi i kontrolirati njihov rad. Također posebna prava ovlaštenih osoba kada je u pitanju plaća, brišu se izmjenom, izbrisana su tom izmjenom i dopunom zakona. Smanjena su prava zatvorenika i kažnjenika, ali ono što posebno žalosti, da su izmjenama tog zakona plaće službenika s posebnim uvjetima rada kada su bile povećane za vrijeme koalicijske vlasti od 30 i 25% dakle dok su se drugdje plaće smanjivale, ovdje smo omogućili ipak maksimalno povećanje smatrajući da je to najstresnije zanimanje u Republici Hrvatskoj. Na žalost tim zadnjim izmjenama su anulirane. Bilo je to stanje dakle kada su nas međunarodne institucije ocijenile upravo da imamo primjeren i primjeran zatvorski sustav, da je taj zakon bio ogledni primjer tranzicijskim zemljama, da su mnoge zemlje u tranziciji prepisivale taj naš zakon, ali evo tim izmjenama smo smanjili te standarde. Ali upravo takav normativni način i financijsko ulaganje kako u edukaciju, kako u te službenike i čelne ljude sustava, tako jednako i omogućavanje boljih standarda prema tim međunarodnim konvencijama, zatvorenika i kažnjenika, činjenica je bila da od 1.3.2002. do 1.3.2004. nije izvršen niti jedan bijeg zatvorenika iz zatvora i kaznionice zatvorenog tipa. Danas je situacija takva, a mediji pišu, ne znam koliko je tome za vjerovati, kako i tu caruje droga. Da je samo nešto skuplja nego vani. Naravno da je vrlo teško kontrolirati uopće život u zatvorima i kaznionicama uz ovakvu ovakvu prekapacitiranost. Čitav prošli mandat, pa čak su i naslovnice pojedinih dnevnih novina osvanule, grade se novi zatvori, međutim od toga, to je bilo samo mrtvo slovo na papiru, obećanja, vidjet ćemo da li se to zaista misli učiniti u ovom mandatu, to ćemo sada već vidjeti u ovom proračunu. Međutim kako eto svaki predloženi zakon i svaku predloženu izmjenu treba gledati sa aspekta koliko ona doprinosi jačanju institucija transparentnosti jer nas tako gledaju svi, gleda nas Europa, ali prije svega važno je to radi povjerenja koju pokazujemo prema vlastitim građanima, pa evo upravo zbog toga što je to i omogućeno takva jedna netransparentnost da najkvalitetniji, odnosno stručni ljudi sa određenim kvalifikacijama mogu samo doći i biti čelni ljudi u tom zatvorskom, dakle vrlo osjetljivom sustavu, dogodile su se takve izmjene koje onda omogućavaju i netransparentno imenovanje. Godinu dana čelni ljudi bili su na dužnosti sa oznakom v.d., dakle samo su bili vršitelji dužnosti. Međutim ono što izaziva podozrenje u transparentnost odlučivanja ostaje činjenica evo u takvom jednom sustavu nema primjerice mjesta za magistra, za magistricu penoloških znanosti. To su vrlo vrlo rijetka zanimanja i vrlo vrlo rijetke specijalizacije, pa me čudi kako to nema mjesta kada se takvi ljudi natječu za rukovodeća mjesta i to slobodna mjesta u zatvorskom sustavu. Evo recimo primjer kada takva osoba konkurira na mjesto upravitelja u kaznionici, dobije mjesto druga osoba, ali se ipak kaže da je i ova dobra, ali eto možda je on bolji. Dobro. Kada se ta osoba sama, magistrica ili magistar penoloških znanosti javlja kao jedna jedinka za čelno mjesto u kaznionici, dakle nižeg ranga u tom penalnom sustavu onda se natječaj poništava bez riječi i slova. Pametnome dosta. A još da nešto kažem u vezi ovih zadnjih izmjena. Dakle kada smo donošenjem Zakona o izvršenju kazne zatvora od 2001. godine uvodili po prvi put suca izvršenja, omogućili judicijalizaciju zatvorskog sustava što znači da prvi put nastupa u zatvorski sustav sudac izvršenja kao sudbena neovisna vlast da bi kontrolirala administrativnu vlast, što se dogodilo u zadnje vrijeme? Zar treba kontrolirati sada tu sudbenu vlast? Dakle općenito mi moramo govoriti o uvjetima zašto je moguće da se takve stvari događaju. Onda je bilo sasvim normalno da uvedemo suca koji će administraciju i upravnu vlast kontrolirati. A sada smo se doveli do takve izmjene i evo vlast, Vlada je prisiljena reagirati izmjenama zakona da bi kontrolirala suca. Ali zašto se to događa? Moramo se mi ovdje zapitati. Kakvu mi klimu postavljamo? Ako mjesta nema za magistra znanosti bez riječi, bez slova u penalnom sustavu primjerice sad kad govorimo o ovom, i bez riječi i bez slova se takav oglas poništava, onda je normalno da će se ovakve stvari događati, jer takvu poruku šaljemo. I ni jedne izmjene neće to spriječiti, jer jedno izmjenama želimo se svidjeti i želimo figurirati a drugo radimo, a to nije dobro. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospođi zastupnici. Ispravak netočnog navoda. Javio se gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženoj kolegici bi ispravio jedan uistinu netočan, čak i brojkom kazan navod kojeg, rekla je dakle, da je u zadnje dvije godine pobjeglo stotinu zatvorenika. Doslovce stotinu zatvorenika dakle iz zatvora. To je netočan navod. Može se i provjeriti. Dakle zatvorskog sustava sa kategorijom zatvorenika u posljednje dvije godine nije pobjeglo stotinu zatvorenika. I mislim da ne treba na takav način dramatizirati razgovarajući ili raspravljajući o ovoj tematici, mada i sam sustav opterećen čitavim nizom problema, ali na ovakav način dakako javnosti šaljemo iskrivljenu sliku. Isto kao što je iskrivljena slika da je u vremenskom periodu od dvije godine jednog ministarstva situacija bila toliko sjajna da su čak se prepisivali zakoni i išle posjete u zatvor da se vidi kakav je to u Hrvatskoj zatvorski sustav krasan, jasan i dobar. A da bi onda protekom samo jedne godine bila ovako katastrofalna situacija kako kolegica prikazuje. **Mimica, Neven (SDP)** Zahvaljujem gospodinu zastupniku. Imamo ispravak netočnog … …/Upadica se ne Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče! Kolega je evo, žao mi je ali moram vas na to upozoriti, povrijedili ste Poslovnik povodom članka 209. Vi ste iznosili samo svoje mišljenje. A ja sam govorila o objektivnim pokazateljima na što upozorava izvješće pučkog pravobranitelja. Pa izvolite provjeriti te informacije. I imamo izvješće ureda iz Varšave koji je ocijenio za vrijeme one vlasti zatvorski sustav. Ali pustimo to što je bilo. Ovo su vam podaci pučkog pravobranitelja. Izvješće pogledajte za prošlu i pretprošlu godinu, pa zbrojite te bjegove. Na kraju krajeva i televizija, javna televizija je o tome izvijestila. Ali ja se sad ne pozivam na medije nego na izvješće pučkog pravobranitelja koje je bilo ovdje jednoglasno prihvaćeno. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Evo susrećemo se ponovno sa problemom ispravaka netočnog navoda i Poslovnikom. Povreda Poslovnika. Dakle citirat ću isti članak kao i ona 209. Ja nisam ispravljao mišljenje nego njezin, činjenice koje je ona iznijela, koje nisu točne. Čak i brojkom. Stotinu u posljednje dvije godine. Ja ne želim provjeravati, ja imam podatke iz Ministarstva pravosuđa odnosno relevantne podatke iz nikakvih novina, medija, televizije, nekakvih radio emisija. Dakle kolegica je povrijedila ne prvi puta Poslovnik, ja nisam ispravljao njezino mišljenje nego uistinu netočan navod, možete provjerit zapisnik, stenogram. Rekli ste doslovce stotinu u zadnje dvije godine. To nije mišljenje. Dobro. Ovdje ipak ja neću biti taj koji će razriješiti pitanje inače vezano uz ispravak netočnog navoda i povezanost ispravak mišljenja a ne netočnog navoda. Mislim da ni u jednom ni u drugom slučaju se nije radilo o povredi Poslovnika pa ćemo krenuti prema sljedećem klubu zastupnika. Molim vas. To je klub zastupnika HDZ-a. O prijedlogu ovog zakona u ime kluba govorit će gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Gospodine potpredsjedniče, ministrice, kolegice i kolege! Prije svega reći ću da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o izvršavanju kazne zatvora iz razloga što se primjena odredbi koje se predlažu izmijeniti i dopuniti ovim zakonom iako se radi zapravo o izmjeni tek jednog članka ovog zakona, tiču i bitno odražava na žrtve počinjenog kaznenog djela, na njihove obitelji ali i na širu društvenu zajednicu. Naime, ovim zakonom se također regulira jedno vrlo bitno pitanje vezano za postupanje suca izvršenja u postupku odobravanja prekida izdržavanja kazne zatvorenika Naime, Zakon o izvršavanju kazne zatvora u članku 155. stavku 2. propisuje da sudac izvršenja prekid izdržavanja kazne tj. privremeno otpuštanje zatvorenika iz zatvora može odobriti jedino ako zatvorenik oboli od teške akutne bolesti ili mu se znatno pogorša postojeća kronična bolest a nema uvjeta za liječenje u zatvoru, zbog smrtnog slučaja, teške bolesti ili obveze izbivanja člana obitelji zatvorenika čime on postaje jedini obvezni uzdržavatelj malodobne djece bračnog ili izvanbračnog druga, roditelja, posvojitelja, posvojenika itd., radi obavljanja ili dovršetka neodgodivih sezonskih radova ili radova izazvanih elementarnom nepogodom te u slučaju ratnog stanja. Dakle, taj prekid koji je preciziran kao što sam citirao i odredbu članka 155. zakona može trajati od 30 do 90 dana u 12 mjeseci, a radi liječenja najdulje 12 mjeseci. I za to vrijeme izvršavanje kazne zatvora ne teče. Prema važećoj odredbi članka 156. zakona na rješenje suca izvršenja o prekidu izdržavanja kazne zatvoreniku nije bilo moguće uložiti žalbu. Takvo zakonsko rješenje nije se pokazalo dobrim pa se ovim izmjenama i dopunama zakona predlaže uvesti pravo žalbe na odluku suca izvršenja. Prema prijedlogu žalbu bi u roku od tri dana od primitka rješenja moglo podnijeti državno odvjetništvo nadležno prema mjestu izdržavanja kazne zatvorenika kao i zatvorenik. Dakle, unatoč tome što su zakonom prilično precizno i jasno definirani razlozi kada se može odlučiti o eventualnom prekidu izdržavanja kazne zatvorenika, predloženom odredbom o pravu žalbe na rješenje suca izvršenja dodatno će se onemogućiti i smanjiti moguće nepravilnosti i nezakonitosti jer će o žalbi odlučivati sudsko vijeće, dakle tijelo koje je nadležno i za odlučivanje u drugom stupnju u postupku izvršavanja kazne i to u predviđenom roku od tri dana. Također, na kraju želim naglasiti da bi unatoč tome što zakon članak 42. stavak 1. u okviru nadležnosti djelokruga suca izvršenja propisuje da on štiti prava zatvorenika, nadzire zakonitost u postupku izdržavanja kazne zatvora te osigurava osigurava ravnopravnost i jednakost zatvorenika pred zakonom pri donošenju odluke o prekidu izdržavanja kazne sudac izvršenja trebao u većoj mjeri voditi računa o reakcijama i osjećajima žrtava počinjenog kaznenog djela kao i zainteresirane javnosti. Dakle, iz ovih razloga klub Hrvatske demokratske zajednice će kao što sam rekao podržati donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Hvala. Zahvaljujem. Za riječ se javila u ime predlagatelja gospođa ministrica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, evo da razriješimo neke dileme pa i oko pa i oko bjegova. Svakako da je ozbiljan problem zatvorskog sustava u Hrvatskoj danas prenapučenost. Točno je da je unatrag nekoliko godina pa i 2003., i 2002. i 1998. stanje u zatvorima obzirom na brojnost zatvorenika bilo bolje, odnosno problem prenapučenosti je bio manje izražen. Upravo zbog toga ovaj Hrvatski sabor je protekle godine izglasao proračun u kojem su sredstva za investicije u zgrade i u zatvorski sustav bila udeseterostručena. Ona nisu dovoljna ali su znatno povećana upravo zato da se premosti ovaj problem. će biti mediji obaviješteni a i svi ćemo biti svjedoci otvaranju novog krila zgrade u Glini kojim će se osigurati 100 novih mjesta u tome zatvoru. Ono što je točno a trebalo bi i znati da kad se kaže da je netko pobjegao iz zatvora to znači da je pobjegao iz zatvorenog tipa zatvora. Bijega iz zatvora u protekle dvije godine nije bilo niti jednoga. Bilo je udaljavanja i to bi gospođa zastupnica tu terminologiju vjerojatno zna. Bilo je takvoga udaljavanja, to znači iz poluotvorenog tipa ili korištenja pogodnosti odlazaka na vikend itd. Ja neću tvrditi ali nevjerojatno, gotovo nemoguće da u godinu i pol dana ili u citiranom periodu od 2002. do 2003. ili koliko baš su se svi zatvorenici sa korištenja pogodnosti vratili. Dakle, ako je to termin bijega onda nije moglo biti tako, ali moglo je biti kao i danas da nije iz zatvorenog tipa pobjegao nitko kao što to nije niti u zadnje dvije godine. Još nešto. Zatvor o izvršavanju kazne zatvora u potpunosti je, lani su bile izmjene pred ovim Saborom. On je u potpunosti usklađen sa svim međunarodnim konvencijama a jednako tako i sa pravnom stečevinom Europske unije jer je bio na ocjeni Europske komisije. I još nešto istine radi. Pred Europskim sudom za ljudska prava utvrđene su u proteklih deset godina tri povrede. Za te tri povrede u proteklih deset godina isplaćeno je 35 tisuća naknade štete. I još nešto. Točno je da je lani ovdje pred ovim Visokim domom izmijenjen Zakon o izvršenju kazne zatvora i da je smanjena jedno pravo jedno pravo zatvorenika a to pravo zatvorenika je bilo pravo na nekontrolirano telefoniranje pa zbog slučajeva uznemiravanja žrtve kaznenih djela, poglavito se to odnosilo u slučajevima pedofilije ili nasilničkog ponašanja je utvrđeno da zatvorenik mora prijavljivati brojeve koje želi zvati da ne bi zvao žrtvu kaznenoga dijela. I još nešto tom istom izmjenom zakona je po prvi puta utvrđeno da se upravitelji zatvora biraju temeljem javnog natječaja, dakle raspisuje se natječaj koji je otvoren za sve građane da se prijavi i prema njihovim kvalifikacijama se onda i odabiru. Dakle, jedan demokratski doseg i usklađenje sa standardima Ravnatelji zatvora nisu više imenovani kao što je to bilo do tada nego se biraju temeljem javnog natječaja. Evo, ali ja molim, to je sve priča o zatvorima. Problem sa zatvorima jest ozbiljan problem prije svega zbog prenapučenosti. Ove izmjene zakona svakako idu prema tome da se zaštite žrtve i obitelji žrtava kaznenih djela. Propušteno je utvrditi dostupnost a ona mora biti utvrđena jer nepogrešivih nema pa tako ni sudaca i potrebna im je drugostupanjska kontrola. Hvala. Zahvaljujem gospođi ministrici. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Najprije gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Netočno je što ste ustvrdili i htjeli umanjiti dakle broj bjegova. Ja neću citirati pučkog pravobranitelja nego ću citirati ono što ste sami podnijeli Hrvatskom saboru klasa: 021-12/07-09/26, Urbroj: 650602 koji ste 29. kolovoza 2007. podnijeli Hrvatskom saboru Izvješće o stanju rada kaznionica i zatvora i odgojnih zavoda za 2006. godinu. Dakle, uskoro ćemo dobiti za 2007. godinu. Gospođo ministrice, na strani 33. tog izvješća koje ste sami potpisali i nama podnijeli rekli ste: "U 2006. godini zabilježen je značajan broj iz zatvorenih kaznionica iz zatvora i prilikom privođenja." Tako je tijekom 2006. godine bijeg iz kaznionica izvršilo ukupno već tada 76 zatvorenika. Napisali ste i to da je znatno povećan broj izvršenih suicida itd. Hvala lijepa. Drugi je ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođa ministrica je možda nehotice iznijela jednu tvrdnju koja bi mogla imati dalekosežne posljedice pa evo ja to želim ispraviti. Naime to je otprilike u rangu one izjave da novac nije imovina pa su mnogi građani nakon toga počeli vjerovati da su siromašni odnosno da nemaju imovinu. Tako smo i ovdje čuli da se udaljavanje iz objekata poluotvorenog tipa ne smatra bijegom. Pa onda da ne bi slučajno došli oni koji služe kaznu u takvim kazneno-popravnim ustanovama u iskušenje da odu kući izvanredno obzirom da se to njihovo udaljenje ne bi smatralo bijegom ja molim da se ovdje ispravi taj navod kako ih ne bi morali loviti sljedećih mjesec dana. Hvala. Zahvaljujem gospodinu zastupniku. Nastavit ćemo sa sljedećim Klubom zastupnika o prijedlogu ovog zakona. U ime Kluba IDS-a javio se gospodin Damir Kajin.

smo komentirali ovako usput. Ja doista ne vidim nikakav problem ako je riječ o prenapučenosti u zatvorima. Znači ako bolje radiš, ako imaš više ljudi u zatvoru onda jasno da imaš neki problem vezano uz tu prenapučenost. Znači prenapučenost može biti potvrda boljeg rada Ministarstva, boljeg rada MUP-a, bolje političke volje, ne znam, boljeg rada pravosuđa. Znači, no pustimo sada šalu na stranu. Jasno je da treba poboljšati uvjete u zatvoru, ali kažem prenapučenost možda nije uvijek ni problem. Što se tiče ovoga Zakona mislim da nitko neće biti protiv istog. Razumljivo da je korektno u hrvatskoj zbilji da zatvorenik ima pravo podnijeti žalbu na odluku suca izvršenja, ali i državnog odvjetnika. odvjetnika. Iako je gospođa Antičević točno primijetila ranije se suca izvršenja postavilo da bi kontrolirao administraciju, a sada eto imamo instituciju koja će kontrolirati i samog suca izvršenja. Međutim ja bih ovu priliku iskoristio da istaknem još jednu civilizacijsku potrebu, a to je ono kada dolazi do privođenja osumnjičenih istražnom sucu. Sjećate se, ne znam, kada su recimo pojedince, pripadnici MUP-a privodili ili dovodili istražnom sucu u lisicama, da ne kažem u okovima. Mislim da za to u 99% slučajeva jednostavno nema potrebe. Ja znam da je to okivanje da se tako izrazim pojedinaca u svrhu slamanja prije svega njihove volje kako bi pojedinac da se ovako izrazim propjevao ali ni na taj način naprosto takvim dovođenjem osumnjičenika istražnim sucima dovodimo u pitanje i cijeli spektar nečijih ljudskih prava. Mislim da na to jednostavno nemamo prava. Sjetimo se recimo slučaja gospodina Pavića. Čovjek vodi najutjecajnije medije u Hrvatskoj. Šećeraš. A mi istog ponižavamo, ponižavamo, stavljamo mu na ruke lisice. Izvodimo predstave. I onda si čovjek stvarno postavlja pitanje čemu sve to? Pa kamo je jedan Pavić mogao recimo pobjeći. Na kraju je taj čovjek lišen bilo koje sumnje. Ma ista stvar je, pustimo kako će presude na kraju biti sa jednim Štokićem, Zecom, sa dr. Šimićem, Norcem pa i gospodinom Glavašom koji je bio malo mudriji od ostalih pa je iznenada prohodao uz pomoć štapa ili ne znam kako se to kaže štake. Ja mislim da bi trebalo u pojedinim slučajevima prestati sa takvom praksom. Ja znam da se narod zbog toga naslađuje. Znam da mnogi žele ljude, te ljude vidjeti na koljenima, ponižene, osramoćene međutim to isto tako po meni nema previše smisla jer ja sam se sad sjetio četvero, petero recimo pojedinaca iz javnog života ali te mjere se uglavnom primjenjuje, primjenjuju prema običnim građanima. Zašto takva mjera stavljanja lisica? Zašto ta mjera naprosto nema smisla u jednom takvom predistražnom nazovimo ga postupku? Pa zato jer se u pravilu događa da Državno odvjetništvo ili odustaje od daljnjeg progona ili sud odbacuje takve optužne prijedloge. Mi bi jednom riječju morali dati slobodu pravosudnim djelatnicima. Čuvari, oni u zatvoru valjda to jesu da shodno diskrecionoj odluci prosuđuju tko će od tih ljudi recimo kad smo već govorili prije pobjeći, udaljiti se odnosno tko će korektno surađivati sa pravosudnim tijelima. ovdje mi valjda neće nitko reći da je gospodin Pavić bio prijetnja za zatvorske čuvare. Ne znam, doktor Šimić, NOrac i tako dalje. Mislim da to jednostavno nije dobro. To se ne radi. To nema smisla. To na neki način vrijeđa. Gotovo da ponižava zdrav razum. I na koncu kada čovjeka oslobodite bilo koje sumnje to postaje, ne znam, ili se pretvara u kršenje elementarnog dostojanstva jedne takve osobe. Jasno je da će netko nekoga dilera, jasno je da će netko nekoga reketara, nekoga tko nekome prijeti da mu može, ne znam, nešto učiniti, ugroziti život i tako dalje dovesti u lisicama ali mislim da nema potrebe da se na taj način postupa bilo prema nekome poljoprivredniku, liječniku, generalu, ministru ili tome slično. Jasno je pred zakonom smo svi isti. Ne tražim nikakvu privilegiju za ljude iz te političke, gospodarske, vojne, ne znam kakve elite. Dapače taj status tim ljudima ponekad može i otežati taj postupak, ali prije izricanja presude tražim da se poštuje svačija osobnost, svačiji dignitet, jednom riječju svačije ime i prezime. Znači zakon u ovom dijelu u kojem on govori po meni je logičan, ali ovo stavljanje lisica na ruke ja mislim da bi trebalo biti selektivno. Drugi problem je možda, ovaj, pa čak i to ću reći, da. Postupanje MUP-a. Kada imaju neko istaknutije ime onda šta oni rade? Naprosto rade predstave pred javnošću. Zove kamere. Glume heroje borbe protiv kriminala a onda im prijave tj. optužni prijedlozi često naprosto padaju u vodu. Jasno je da svatko od nas ovdje traži od njih da rade svoj posao, ali isto tako da se ne pretvaraju u glumce nekih akcionih filmova. Da li je sad znači neka zajednica civilizirana ja mislim da se ona treba, da će se to određivati kako se ona odnosi prema najslabijima, a ti najslabiji su sigurno osumnjičenici optuženi itd. itd. bez obzira u kojem se društvenom statusu ti ljudi pojavljuju. Jasno je da bi još jedan puta ću reći jednaki kriteriji trebali biti za sve i za zastupnike, pa i za medije. Na primjer kad nas mediji s pravom prozivaju za izbor i predlaganja Glavaša u Odbor za ljudska prava ali jednako tako pogledajte ove mafijaške oglase u našim novinama preko cijele stranice formata A3. Vinku Rodiću i Binguli posljednji pozdrav i onda se još potpisuje Lovro mafija, Viktor itd. itd. To da jednostavno čovjek ne vjeruje kamo to sve naprosto vodi. Taj dvojni kriterij on je karakteristika na žalost hrvatske politike ali i hrvatskog novinarstva. Još jedan put naš Odbor za izbor i imenovanje s pravom se prozivalo glede predlaganja gospodina Glavaša, ali šta ćemo reći onda sa ovakvim osmrtnicama preko zadnjih stranica gotovo sviju hrvatskih novina. Jasno, ljudi imaju rodbinu po cijeloj zemlji. Nije problem toliko u rodbini nego u njihovim poslovima koje vode po cijeloj zemlji i sad će mi netko reći pa i župnici ih ispraćuju sa ovoga svijeta. Ali svima se sve oprašta. Politici se ne oprašta ništa tako da treba i o onim detaljima o kojima se jučer govorilo i pisalo i danas u javnosti voditi računa. Ali mislim da ni ovakvi posljednji pozdravi nisu nešto što može reprezentirati neovisnost hrvatskog novinarstva. ispravak netočnog navoda, dr. Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Kajin je netočno naveo da imamo instituciju koja kontrolira suca izvršenja. Ovim prijedlogom imamo mogućnost ulaganja žalbe na rješenje o prekidu izvršavanja kazne koja će završiti kako će završiti. Dakle, razumije se da mi nemamo nikakvu instituciju, nego imamo mogućnost žalbe. Hvala lijepa. Hvala zastupniku. Imamo dalje ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani predsjedniče, uvaženi kolega Kajin je ustvrdio da su ovi veliki oglasi preko cijele stranice karakteristika hrvatskog novinarstva. To je točno. Pogledajte si fonogram. To može biti karakteristika izdavaštva, a ja bih stvarno tu zaštitio novinare i njihovu profesiju zbog takvih izjava. Hvala. **Friščić,

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospođo ministrice. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora s tim da želimo predložiti ministarstvu, odnosno Vladi Republike Hrvatske da razmotri naš prijedlog koji je ujedno i prijedlog Udruge za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala iz Petrinje da se omogući ovim zakonom, odnosno da se uvede obaveza zatvorskog sustava da obavijesti lokalni MUP i obitelji oštećenih o izlasku osuđenika na vikend, uvjetni otpust ili slično kako bi se preventivno djelovalo protiv recidiva. Naime, sasvim je jasno da ovim izmjenama zakona se omogućuje žalba koju može podnijeti osim zatvorenika i Državno odvjetništvo što svakako smatramo dobrim. No, čini nam se da također treba stvoriti instrumente da obitelj žrtava i same žrtve imaju mogućnost mogućnost i spoznaje kada eventualno osoba odnosno zatvorenik izlazi iz zatvora što kod njih osim emocionalnih reakcija može izazvati i različite druge tegobe, a svjedoci smo da doista recidiva ima. u današnje vrijeme nego i proteklih godina bilježi se porast najtežih kaznenih djela zbog kojih društvo ostaje nedovoljno zaštićeno. Na žalost niti ti najteži zločini koji se događaju još uvijek očigledno nisu doveli do toga da sustav zaštiti žrtve i društvo u cjelini i zbog toga treba stvoriti adekvatni institucionalni okvir koji bi primjerenom i pravednom reakcijom osigurao navedene ciljeve. U prilog ovog želim istaknuti nekoliko primjera koje mislim da svi na žalost još uvijek dobro pamtite, a do kojih je došlo zbog propusta unutar samog sustava primjerice propusta nadzora osuđenika Srđana Mlađana takozvanog sisačkog monstruma koji je upravo za dopusta počinio nova ubojstva. Također zbog nedovoljno pravne regulacije sustav je omogućio recidiv ubojstva u Rijeci, a i ne tako davna višestruka ubojstva kod Petrinje ako se sjetite slučaja Kihalić, teško ubojstvo u Zagrebu slučaj Kršulj. Zbog toga naravno apeliramo da se učine veći napori kako bi učinkovitost zatvorskog sustava bila puno jasnija i bolja kako ne bi ovisila samo o povjerenju osuđenika, pa mogu tu spomenuti primjer slučaja bijega osuđenika Bižića iz zatvora u Lepoglavi koji uspijeva pobjeći kad odluči zloupotrijebiti povjerenje. Svi ti primjeri svakako idu u prilog da se poboljša navedena zakonska regulativa, ali da se i same žrtve i njihove obitelji zaštite. Srđan Mlađan sisački monstrum, dvostruki je ubojica u Sisku i Petrinji, pljačkaš banke i provalnik, pa potom ubojica policajaca na službi, pa ponovo pljačkaš banke u Zagrebu, otmičar cijele umalo je izmakao najtežoj mogućnoj osudi i kazni dugotrajnom zatvoru zato što je bio maloljetnik. Ako pratimo njegovu genezu onda vidimo da je on u svojoj najranijoj mladosti počeo prije svega sa teškim krađama, pa potom sa malo težim kaznenim djelima, a eksplodirao je 1998. godine sa nepunih 17 godina kada je ubio 16 godišnju Elizabetu Šubić u Petrinji. Tijekom istrage i optuživanja sudionika ovog mučnog posla, zaprepastila je njegova izjava. On je izjavio da nije naišla Elizabeta Šubić koja je imala 16 godina, on bio ubio nekog drugog. Dakle to je bilo 98. godine. Ništa manje nije iznenadio niti njegov stav o seriji zločina koji je počinio u Petrinji i Sisku, dva nasumična ubojstva, jedna ozbiljna prijetnja ubojstvom pljačka banke, on je izjavio da se ne osjeća krivim. Očito da takvom čovjeku nije bilo mjesto u običnom zatvoru u kojem je prikrivajući svoje čudi i emocije zaradio 21 nagradno izlaženje u grad. Potom je ponovio crnu seriju ubojstava kada je u požeškoj kaznionici također dobio izlaz i nakon tog izlaza nije se vratio već je dvadesetprvi po redu odobren izlaz iskoristio da nabavi pištolj, unajmi stan u Zagrebu i opljačka Sisačku banku u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu. Na večer kada je shvatio da mu je policija na tragu, ubio je sa tri metka policajca Vranjkovića, držao kao taoce jednu obitelj da bi se kasnije spektakularno predao kamerama i mnogobrojnim novinarima. Naravno da postoje i slični slučajevi kao što je slučaj umirovljenog policajca iz Petrinje Vlastimira Kihalića koji je čuo glas u glavi, koji mu je da sa suprugom treba raspraviti nesuglasice. Zatim mu je taj glas rekao da je nastrijelio pogrešnu osobu, da je trebao ubiti njene prijateljice pa je i to isto učinio, a za posljedicu imamo ne samo mrtve tri žene u Petrinji već šestero djece koje je ostalo bez majki. Ili slučaj Relje iz Rijeke koji je sa svojih 19 godina ubio 14-godišnju susjedu. Zbog tog ubojstva osuđen je na 14 godina robije, psihijatrijski nadzor. Tijekom četiri godine apstinencije i uzornog vladanja liječnici su ga na žalost, loše procijenili i pustili na slobodan vikend. Samo dva dana slobode, nekoliko piva i malo ljepila probudilo je u njemu stari nagon i u nezgodnom trenutku naišla je 12-godišnja djevojčica, otac ju je pronašao zadavljenu i silovanu u obližnjoj šumi uz željezničku prugu. Možemo tu spomenuti i slučaj Roberta Kolara koji je pušten zbog dobrog ponašanja kući na Uskrs i to je odmah čini se, iskoristio za dvostruko silovanje. Zasigurno da ovakvi podaci nisu samo odlika hrvatskog društva, da očigledno svi i u drugim državama imaju monstrume u susjedstvu, no sigurno je da sustav mora biti učinkovit i da mora zaštititi ne samo pojedince nego cijelu cijelu društvenu zajednicu. Iz tog razloga svakako podržavamo donošenje ovog zakona uz apel gospođo ministrice, da uvažite prijedlog Kluba zastupnika HSS-a i Udruge za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala i da se uvede obavezna obavijest koja bi se slala žrtvama i njihovim obiteljima kada počinitelj izlazi prijevremeno iz zatvora. Hvala lijepo.

Kada je gospodin Kajin govorio o ovim zaista slučajevima koji su ovako uzbudili hrvatsku javnost, onda zaista moram reći da po osobnom mišljenju, a i po mišljenju mojih iz mog ceha, jer dolazim iz medicine, da onaj tko nije ugrozio integritet života nekome da zaista nema smisla postavljati mu lisice na ruke i to prezentirati cijeloj hrvatskoj javnosti putem svih mogućih medija, naslovnica u novinama i udarnih vijesti na televizijskim kućama. Zbog toga smo vidjeli i drugačije slučajeve za koje isto također nema opravdanja, a to su da su privođeni neki dileri droge a da nisu imali lisice na rukama. To su drastični primjeri koji zapravo govore da je nekome bila u ovom prvom slučaju potrebna predstava, predstava u stilu kruha i igara, ovaj puta su to bile ono drugo, igre. U medijima također, a zavisno od davanja informacija od istražnih da kažem organa, nekada su se upotrebljavali inicijali i oni su postali selektivni u novije vrijeme pa onda se nekome objavi puno ime i prezime u tili čas, a nekome se dva-tri i pet dana dokle novine ne provale zapravo puno ime i prezime, stvari drže u obliku inicijala izvršitelja kaznenih djela, odnosno osumnjičenih. Kada je gospođa ministrica govorila o nedostatku mjesta u našim kaznenim, u kaznionicama, odnosno ustanovama zatvorskim, onda znam da je bilo govora još prije nekih godinu dana da u hrvatskim zatvorima nedostaje 1500 mjesta i da je zaista tamo gužva, onda je to povezano sa određenim uvjetima zatvorskim, lošim itd. Rečeno je i to da je za prošlu godinu su odobrena deset puta veća sredstva za zatvorske ustanove, proširivanje, adaptaciju i ostalo, nego što je to bilo ranije. Koliko je meni poznato, govorilo se i u tisku i sa mjesta iz ministarstva, da je bilo namjere izgraditi i graditi nove zatvorske kapacitete. Ako baš moram reći, mislim da je bilo govora o Šibeniku i Drnišu. Drago mi je da je Ministarstvo pravosuđa proširilo kažete sa 100 mjesta kaznionicu u Glini, ali evo jednoga primjera iz da kažem iz moje izborne jedinice, u kojemu osumnjičenici ili pritvorenici i zatvorenici odlaze u zatvor u Požegu iz cijele dakle Brodsko-posavske županije, iako u Slavonskom Brodu postoji županijski sud, postoji istražni odjel, postoji općinski sud, trgovački sud, postoji županijsko državno odvjetništvo, gradsko državno odvjetništvo i svi ostali. Ovdje kada govorimo o tome zatvoru, onda ne govorim o onome što obična percepcija građana, zatvor kao nekakva tabu tema, nego govorim o zatvoru kao i ekonomskoj jedinici, a kada govorim o ekonomskoj jedinici onda sasvim sigurno je to vrlo usko povezano i sa županijom i sa izbornom jedinicom iz koje dolazim. tome, ja bih zamolio ministricu da mi kaže da li još uvijek postoji namjera izgradnje i dakle novih zatvorskih kapaciteta i gdje se to misli u Republici Hrvatskoj graditi? I da li postoji mogućnost da se takva, da kažem sada više ne zatvor, nego jedna ekonomska jedinica instalira, izradi na području Županije brodsko-posavske? Hvala. Hvala lijepo uvaženom zastupniku. Gospođo ministrice, imate potrebu za? Ne. Na kraju. Hvala lijepo. S raspravom klubova smo završili. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Najprije uvaženi zastupnik Zvonimir Puljić. Gospodine predsjedavajući, gospođo ministrice. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora unosi jednu naoko neznatnu korekciju u postupku odlučivanja o prekidu izdržavanja kazne zatvora. Ova korekcija bi trebala onemogućiti da se dogode neželjene situacije koje mogu iritirati javnost, ugroziti žrtvu počinjenog kaznenog djela, članove žrtvine obitelji i širu društvenu zajednicu, iako su takove situacije nastale nakon sasvim zakonite procedure i odluke o prekidu. Sam institut prekida izdržavanja kazne zakon predviđa iz sasvim humanih i opravdanih razloga koje ne treba dovoditi u pitanje, ali postupak primjene i odlučivanja treba precizirati i sagledati tako da bi se onemogućile manjkave i pogrešne odluke, te eventualne zloupotrebe ili da bi se barem svele na najmanju moguću mjeru. Izmjene i dopune zakona od 13. srpnja 2007. išle su u istom pravcu, ali su očito bile nedostatne. Uvođenje dvostupnosti u odlučivanju o molbi za prekid kazne, tj. mogućnost žalbe na odluku suca izvršenja koja je bitni dio predložene izmjene, uvodi u postupak odlučivanja kada je žalba podnesena još dva čimbenika, tj. Državno odvjetništvo prema mjestu izvršenja kazne i Sudsko vijeće koje odlučuje o žalbi te je time ispravnost odluke sigurno povećana, a da nije predugo odgođena i time postala besmislena jer su rokovi za žalbu i odluku Sudskog vijeća o tri dana. Nije beznačajna ni izmjena da sudac izvršenja koji donosi prvostupanjsku odluku umjesto dosadašnjeg mišljenja kaznionice prema ovom zakonskom prijedlogu mora za donošenje odluke pribaviti izvješće o tijeku izvršavanja kazne, što njegovu odluku sigurno čini utemeljenijom i ozbiljnijom. Dakle da zaključim, ja ću glasati za ovaj Prijedlog zakona jer mislim da on poboljšava ukupan sudski, odnosno zatvorski sustav i sustav izvršenja kazne. Hvala lijepo. Za riječ se dalje javio uvaženi zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice. S obzirom da je već puno rečeno o ovom Zakonu, htio bih ukazati na jednu još bitnu dobru točku koja je u ovom malom, rekli bi slovima malom, ali značenjem dosta velikom s obzirom na djela i ono što se u zadnje vrijeme u praksi događalo kao poremećaji baš u tom dijelu izdržavanja kazne, a to je da osim što se uvodi dvostupnost i na taj način se omogućava ustavno pravo i temeljno pravo zatvoreniku, štiti se žrtva, ali ono što je tu bitnije to je da se u drugom stupnju kroz odlučivanje Vijeća sprječava pogrešna pogrešna diskrecijska ocjena. Dakle, s obzirom da u drugom stupnju imamo mogućnost da stvarno kroz Vijeće koje o tome odlučuje, pa svi akteri koji mogu ukazati na one koji imaju pravo žalbe mogu iznijeti svoje argumente, a u Sudskom vijeću se onda to diskrecijska ocjena svodi na odluku više njih, i na taj način nas štiti od buduće pogrešne odluke, odnosno vjerojatnosti od pogrešne odluke. Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje se za riječ javio uvaženi zastupnik Ivo Grbić.

s jedne strane taksativno su propisani specifični i rekao bih vrlo strogi razlozi za prekid izdržavanja kazne zatvora, dok je s druge strane sam postupak odobravanja prekida izdržavanja kazne zatvora prepušten u nadležnost suca izvršenja koji donosi rješenje o prekidu bez mogućnosti žalbe. Upravo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora ispravlja ovu rekao bih anomaliju i daje mogućnosti dvostupnosti u odlučivanju o molbi zatvorenika za prekid izdržavanja kazne čime se zaštićuje ne samo zatvorenik, već i žrtva počinjenog kaznenog djela i obitelji žrtava, kao i šira društvena zajednica. U drugom stupnju u žalbi odlučuje Sudsko vijeće u čijoj je nadležnosti odlučivanje u drugom stupnju, u postupku izvršenja kazne zatvora. Zbog navedenog podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora po kratkom postupku. Hvala. Želim vas samo obavijestiti da je sukladno članku 207. stavku 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta po ovoj točci dnevnog reda. I zadnja prijava za raspravu je uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa ja bih uvodno htio istaknuti dakako kao i moji prethodnici da ovaj propis, zakon, izmjene i dopune apsolutno treba poduprijeti i one se u cijelosti odnose na kazneno pravni institut prekida izvršenja kazne zatvora. Točnije na postupak i način odobrenja prekida naravno kada su za to ispunjene sve zakonske pretpostavke. Zakonske novine ili novina koja se unosi u kazneno pravni sustav uistinu se temelje na načelima zaštite i žrtve i obitelji koja trpi počinjenim kaznenim djelom, ali i na načelu pravičnosti i svrsishodnosti izricanja zatvorskih kazni pogotovo za najteže oblike kaznenih djela koje prepoznajemo i kao načelo zaštite prihvaćenih vrijednosti društvene zajednice, društva u cjelini tzv. društvenim pravilima. Same izmjene i dopune ovog propisa ne redefiniraju pojmovno prekid izdržavanja kazne zatvora. On i nadalje po svojoj zakonskoj definiciji ostaje dakle dakle privremeno otpuštanje zatvorenika iz kaznionice odnosno zatvora a za koje vrijeme izvršavanje kazne zatvora ne teče. I razlozi Šta od početka nije bilo uključeno?

zbog kojih se može odobriti prekid i nadalje ostaju isti i u kratkim crtama svedeni su na četiri osnovna. Dakle razlozi zdravstvene prirode odnosno teška i akutna oboljenja uz nemogućnost adekvatnog liječenja u sklopu zdravstvene zaštite zatvorskog sustava, smrtni slučaj, teška bolest, obavljanje i dovršetak neodgodivih radova, pogotovo izazvanih elementarnim nepogodama. A naravno i slučajevima ranog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske. Svakako treba istaknuti da dosadašnja zakonska rješenja su propisivala da rješenja o prekidu donosi sudac izvršenja. I naravno, a imali smo to prilike u biti čuti i dosada, u dosadašnjim raspravama, ali nije postojala mogućnost podnošenja žalbe na doneseno rješenje što se u praksi pokazalo kao nedovoljno kvalitetno rješenje i manjkavo rješenje. Odluke suca izvršenja dakle nisu se mogle u postupovnom smislu u žalbenom postupku podleći kontroli niti zakonitosti niti osnovanosti. Zato apsolutno treba poduprijeti predloženo rješenje koje omogućava podnošenje žalbe ne samo zatvoreniku već i nadležnom državnom odvjetništvu. Propisan je dakako i rok od tri dana i vrlo je bitno naglasiti da žalba ima suspenzivni karakter. Ona zadržava izvršenje rješenja a o istoj odlučuje sudsko vijeće, vanraspravno vijeće, sudsko vanraspravno vijeće. I tu je određen rok od tri dana dakle, vrlo su određeni kratki rokovi što podrazumijeva da ne postoji mogućnost odugovlačenja ili proteka puno vremena od prvostupanjske odluke do konačne konačne odnosno pravomoćne odluke. Dakako, rješenje koje isto tako treba apsolutno prihvatiti. U samom postupku treba podržati i odredbu koja daje dakle veću ulogu i nadležnost državnom odvjetništvu koje mora biti obaviješteno o prvostupanjskom rješenju. Samo rješenje mu mora biti dostavljeno u zakonskom roku što mu dakako jača procesnu poziciju kao ovlašteniku prava na podnošenje žalbe. Shodno svemu izloženom dakako ovaj zakon u predočenom obliku treba i prihvatiti. I na samom kraju dopustite mi, jer mi se čini nakon ovih rasprava neobično važnim pročitati i odredbu članka 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora koji nam daje odgovor na pitanje što je to zapravo svrha izvršenja kazne zatvora. Dakle, glavna svrha izvršenja kazne zatvora jest uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i naravno društvenim pravilima. Hvala lijepa. Gospođa ministrica Ana Lovrin, zaključno. Izvolite! gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Pa evo, prije svega ja želim zahvaliti svima koji su aktivno sudjelovali u raspravi o ovoj izuzetno važnoj temi. Zahvaljujem na tome. Pozivam vas da podržite ovaj zakon jer je on prije svega predložen u cilju zaštite žrtava, njihovih obitelji i šire društvene zajednice. Ono što sam još dužna reći na kraju, radi pojašnjenja, naravno da se planiraju daljnje investicije u smještaj i kapacitete u zatvorima. U proračunu ministarstvo je predložilo proračunom za 2008. udvostručenje iznosa u odnosu na proteklu godinu. Pa onda evo, sukladno mogućnosti proračuna od milijun kuna u negdje 2006., sada smo na preko 20 milijuna kuna. Tu se naravno dalje vrše pripreme za izgradnju zatvora u Šibeniku, za proširenje kapaciteta još jedne zgrade u Glini sa 240 mjesta, sa dogradnjom zatvora u Zagrebu u Remetincu. I svakako za uređenje zatvorske bolnice koja je također u lošem u lošem stanju. Što se tiče dovođenja pritvorenika i ja zaista se slažem da je to koji puta neprimjereno. Međutim, to se uređuje podzakonskim aktom. I složila bih se da treba, naime postoji stroga odredba ako je se, je zapriječena, ako se privodi radi kaznenog djela za koje je zapriječena stroža kazna zatvora preko pet godina, da onda automatski stavljaju lisice. Dakle, svakako bi trebalo procjenjivati ugroženost i opasnost i same osobe koja se privodi i koliko je sklona nasilju. Evo, još jedanputa zahvaljujem na raspravi i molim vas da podržite ovaj zakon.

iz zatvora odnosno puštanju privremenom ili prekidu, da se obavijesti lokalna policija. I obitelj, lokalna policija se obavještava radi sigurnosti. A mislim da je moguće intervenirati podzakonskim aktom da se o tome obavijeste i žrtve i obitelji žrtava. I također sam zaboravila reć' da prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo zbog boljeg nomotehničkog uređenja. Hvala. **Bebić, Luka Hvala.